Stortinget mottok mandag meddelelse fra Statsministerens kontor om at statsrådene Bjørn Arild Gram, Jon-Ivar Nygård og Lubna Boby Jaffery vil møte til muntlig spørretime. De annonserte regjeringsmedlemmene er til stede, og vi er klare til å starte den muntlige spørretimen. Vi starter med første hovedspørsmål, fra representanten Trond Helleland.

Transportsystemet rundt og i Oslo er avgjørende for hele landets mobilitet. Daglig er det langt over 100 000 som pendler ut av og inn til byen. Varetransporten, trailerne og varebilene, skal inn til og gjennom Oslo, og mange andre skal til inn til hovedstaden vår. Den 2. april gikk det ut en pressemelding fra Statens vegvesen. Der sto det: «Statens vegvesen og Oslo kommune fjerner midlertidig adgangen for elbiler til å kjøre i kollektivfeltene i Oslo og Akershus.» Det var da midlertidig i forbindelse med ombygging av to tunneler på ring 1, midlertidig fram til 2027, sto det i den pressemeldingen. Akershus fylkeskommune, landets mest folkerike fylke, er – etter det jeg vet – ikke informert om denne endringen. Akershus skriver i et brev til statsråden den Akershus fylkeskommune har lenge vært kjent med stengingen av Ring 1 som følge av ombygging av veien knyttet til byggearbeidene i regjeringskvartalet. I den anledning er fylkeskommunen også kjent med at det vil bli iverksatt trafikkreduserende tiltak. Konkret hvordan disse trafikkreduserende tiltakene skulle se ut, har vi likevel sett lite til. Gjennom media er vi nylig kjent med at elbilene ikke lenger skal få benytte kollektivfeltene i riksveinettet. I et situasjonsomfang, tidshorisont og innvirkning på tusenvis av innbyggere ser vi det som kritisk at staten tar ansvar og finansierer løsninger som skal mildne disse utfordringene. Jeg regner også med at pendlerfylkene rundt Oslo – Østfold, Innlandet, Buskerud og Vestfold – heller ikke er informert. Hvilke tiltak har samferdselsministeren tenkt å sette inn for å bøte på situasjonen som oppstår når elbilene må konkurrere om plassen i de ordinære kjørefeltene med all annen trafikk? [10:02:37]: Ring 1 er et prosjekt som det har pågått planlegging av lenge. Det er et prosjekt som gjennomføres som følge av sikring i regjeringskvartalet, det har vært utstrakt dialog over lang tid med Oslo kommune, med Ruter og med Jernbanedirektoratet. Det som imidlertid også er kjent for meg, er at det burde ha vært ytterligere dialog med Akershus fylkeskommune. Det må vi sørge for at vi får på plass, og det synes jeg Vegvesenet bør gjøre. I dette prosjektet er det satt av ca. 100 mill. kr til ulike avbøtende tiltak. Det er også satt av ca. 35 mill. kr til å gjøre ting med gatestruktur og den typen ting i Oslo sentrum. Det er det som ligger til grunn i prosjektet, som er et prosjekt som sorterer under Vegvesenet, men som finansieres

Det gjør det jo ikke enklere å få pendlingen på plass. Så går det an å tenke at dette burde kanskje vært noe som ikke ble administrativt besluttet i Vegvesenet, men at statsråden og departementet hadde engasjert seg direkte og bidratt til å få en litt mer smooth overgang, der fylkene rundt hadde vært informert. Ok – nå sier statsråden at andre fylker, i hvert fall Akershus, skal tas med på råd. Vil statsråden vurdere andre tiltak dersom det viser seg at det nå blir fullstendig kaos – f.eks. å åpne kollektivfeltene for elbiler eller andre biler med flere passasjerer, dersom det skulle gi en bedre trafikkavvikling i Oslo-regionen? [10:04:50]: Statens vegve- sen har gjort grundige vurderinger av hvordan man skal løse de trafikale utfordringer som oppstår, og det har vært tett og god dialog med Oslo kommune om dette. Det har riktignok vært litt ulike syn i de prosessene, men det man ser for seg, er at man skal løse transportbehovet med kollektivtrafikk og prioritere kollektivtrafikk. Det vil selvfølgelig også være nødvendige omkjøringsveier og beredskapsløsninger i forbindelse med dette tiltaket,

måtte finne andre veier og andre løsninger. Men jeg kan ikke si annet enn at dette har man jobbet med sammen med Ruter, som jo også er kollektivtrafikkselskapet til Akershus fylkeskommune, så det er ikke helt ukjent problematikk. fall helt ukjent for Akershus fylkeskommune hvilke tiltak som skulle iverksettes. Det er litt tankevekkende at hvis en har en hovedstad som er relativt begrenset i areal og har et stort omland, er det omlandet

Pendlere fra Vestfold har over lang tid opplevd at toget i rushtiden har kjørt med enkle togsett. Man står som sild i tønne. Splitter nye Blixtunnelen hadde startvansker, og det skal skiftes ut strømanlegg der, noe som vil skape forsinkelser og lengre kjøretid.

Vi har sagt at vi må få opp punktligheten på norsk jernbane, og det tror jeg ikke det er noen særlig uenighet om. Det er nok av utfordringer å ta tak i. Det som er situasjonen, er at det har vært brukt for lite penger på vedlikehold, utbedringer og fornyelse gjennom lang tid. Derfor vil representanten Helleland og andre legge merke til når man leser den nye nasjonale transportplanen, at å prioritere opp drift og vedlikehold, utbedring og fornyelse er et veldig viktig grep. Det tror jeg hele Stortinget bør slutte seg til på et tidspunkt, at vi skal ta det grepet, for det er nemlig den medisinen som kommer til å virke når det gjelder å få orden på norsk jernbane i hverdagen. Vi vekter i Nasjonal transportplan opp drift, vedlikehold og utbedring på bekostning av store investeringsprosjekter fordi vi tror det er det som vil være det viktigste for å få jernbanen til å fungere for dem som er de daglige kundene. [10:08:06]: Det er bra å se framover, og vi skal komme tilbake til NTP. Jeg har sittet i transportkomiteen en gang før, i 2006–2007. Da var det Jens Stoltenberg som styrte. Vi tok også da opp problemene med signalfeil og Oslotunnelen.

det ble litt bedre – og så er det tilbake igjen. Det handler vel også om systematikk. Det handler vel også om på hvilken måte Bane NOR jobber. Er statsråden fornøyd med den innsatsen Bane NOR har gjort over tid for å redusere antall sporvekselfeil, signalfeil eller andre ting, som gjør at

har vært lagt fram budsjetter som ikke nødvendigvis er tilstrekkelige for å ta igjen etterslepet på vedlikehold på jernbanesiden. Men det er helt riktig analyse at det er behov for mer systematikk, det er behov for å ha en god plan for hvordan man rett og slett skal sette disse pengene i arbeid. Derfor har vi bedt jernbaneorganisasjonene, både Jernbanedirektoratet og særlig Bane NOR, om å lage en plan for hvordan man skal sette disse pengene i arbeid for å få konkrete resultater. Så gjøres det mye bra arbeid gjennom at man nå i større grad bruker ny teknologi å avdekke vedlikeholdsutfordringene i forkant – forsøke å reparere og utbedre i forkant av at man får brudd. Men det er ingen tvil om at denne våren har vært ganske krevende for norsk jernbane, først med vinteren vi hadde, og nå i etterkant. Vi har bedt Bane NOR om å se litt nærmere på om det kan være noen klare årsakskjeder som vi bør være oppmerksomme på.

Larsen (H) [10:10:21]: Jeg representerer en del av omlandet som forrige representant omtalte. Hittil i år skulle det gått 3 000 doble togsett på Vestfoldbanen, altså med ti vogner i hvert togsett.

Vy kjører en annonsekampanje for å få folk fra bil til tog, men tilbudet de gir, skremmer folk fra tog til bil. Vy sitter igjen med billettinntektene og kunne leid inn buss for å gi passasjerene et verdig tilbud. Det hadde også vært mulig å sideforflytte noen vogner fra andre ruteområder hvor det er mindre trafikk. Mitt spørsmål er: Hva gjør statsråden for å gi et bedre togtilbud, slik at man unngår at 750 av 3 000 avganger går med ett togsett i rushtiden? Som repre- sentanten er godt kjent med, jobbes det for fullt med å investere og bygge ut Vestfoldbanen. Det nye dobbeltsporet skal stå klart i 2025, i den forbindelse vil det på et tidspunkt også komme ruteforbedringer. Det er kjøpt inn nye togsett, slik at kapasiteten også vil bli langt bedre. Det jeg er kjent med at er årsaken til at man nå har kjørt kjørt enkle togsett, skal visstnok ha sammenheng med den vinteren vi har vært igjennom. Man har hatt utfordringer med rett og slett å ha den vedlikeholdsfrekvensen man skal ha på togsettene, som følge av at man har måttet bruke tid på å tine opp gammelt togmateriell. jo smått utrolig ut, men det er nok en del av forklaringen. Her er det åpenbart forbedringspotensial. Når det gjelder Vestfoldbanen, er det foretatt og foretas store investeringer. Det vil også komme togmateriell som vil være langt bedre, mer moderne, og som vil tåle vinteren på en bedre måte. Det vil gi økt kapasitet og bedre hverdag for de reisende. Takk for betraktning- ene omkring togtilbudet til passasjerene i Vestfold, men det var ikke det som var spørsmålet. Spørsmålet er hva statsråden gjør for at man ikke skal ha 750 avganger med kun ett vognsett. Som jeg også sa i min begrunnelse for spørsmålet, kunne Vy ha leid inn buss fra de stedene hvor det er veldig mange passasjerer. Det er pendlere som bruker halvannen time på å reise til Oslo hver dag. Oslo er helt avhengig av pendlere og at de tar tog. ha brukt overskuddet fra billettinntektene fra dem som skulle hatt sitteplass på fem vognsett, til å leie en buss. Vil statsråden ta initiativ til at Vy gir et bedre tilbud til de pendlende på Vestfoldbanen? Vy har som togselskap forpliktelser overfor sine passasjer. De har garantier overfor sine passasjerer og vil selvfølgelig være et selskap som må forholde seg til det. Jeg regner med at også passasjerene er i stand til å ta det opp med Vy når ting ikke fungerer. Det er klart det ikke har vært optimalt med togdrift denne våren, verken i den retningen det snakkes om her, eller andre steder på Østlandet, så det er et klart forbedringspotensial. Det jeg forsøkte å si, er at det gjøres og har vært gjort investeringer som gjør at dette togtilbudet blir annerledes, og det er jo en aktiv handling. (H) [10:13:47]: Det er ikke noen tvil om at Vy har et ansvar overfor passasjerene, men Vy har også inngått en kontrakt med staten, via Samferdselsdepartementet, som statsråden er sjef for. Når statsråden som sjef for den kontrakten som er inngått med Vy, overlater til passasjerene å ta kontakt med Vy, synes jeg det er veldig synd. Jeg gjentar da egentlig spørsmålet: Vil statsråden overfor Vy ta initiativ som tydeliggjør at Vy har et ansvar overfor sine passasjer, og anmode dem om å leie inn buss slik at passasjerene får et verdig transporttilbud når de skal reise til og fra jobben sin? Statsråd Jon-Ivar Nygård [10:14:24]: Hvis repre- sentanten forsto meg dithen at vi ikke bryr oss om hva slags leveranse vi får fra Vy, er det selvfølgelig feil. Vi forventer at Vy følger opp de inngåtte trafikkavtalene de har med staten.

[10:15:13]: Utgangspunktet for spørsmålet var Ring 1 og Hammersborgtunnelen. Det er noe veldig spesielt med det prosjektet, for vanligvis vil folk krangle og sloss så busta fyker for å få tak i samferdselsmilliarder til sin kommune, sin by og sitt område. Når det gjelder Hammersborg, ønsker jo ikke Oslo dette prosjektet. De er imot å kaste vekk 3,6 mrd. kr på å senke tunnelen. Det påføres mot Oslos vilje, og det er en del av et enormt kostnadskompleks kalt det nye regjeringskvartalet. Det er heller aldri vurdert om pengene bør brukes andre steder, f.eks. i distriktene, hvor de har litt dårlig veistandard, har vi i Oslo hørt. Spørsmålet er: Tunnelen stenges i tre år for bygging – hvorfor vil ikke regjeringen prøvestenge den i f.eks. seks eller tolv måneder for å se

gjort utallige vurderinger av hvorvidt man kan løse de utfordringene som handler om sikkerheten i kvartalet, om det kan være aktuelt med stenging av veien permanent mv. Det er gjort grundige utredninger av det. Svaret på det er at vi trenger den kapasiteten som ligger i Ring 1. Jeg nevnte i Jeg nevnte i et tidligere innlegg her at det går én buss i minuttet gjennom denne tunnelen i rushtiden. Det er for sårbart ikke å ha denne tunnelen som en permanent løsning for gjennomgangstrafikk i osloområdet. Den er også et grunnlag for det som Oslo kommune har ønsket seg over tid, nemlig at man kan ha så mye som mulig av bilfritt

aldri gjort en normal vurdering av såkalt samfunnsøkonomisk nytte ved prosjektet, og prislappen er altså 3,6 mrd. kr. Det blir Norges dyreste vei per meter, og Oslo kommune ønsker ikke denne veien – av hensyn til nettopp de tingene statsråden selv nevner: å få bilene ut av sentrum, få mindre støv og støy og få mer trivsel for beboerne. Det var argumentene som Nygårds partifelle Raymond Johansen, som altså var byrådsleder i Oslo i åtte år, brukte for å be regjeringen på sine knær om å stenge stenge tunnelen for trafikk framfor å bruke 3,6 mrd. kr på dette. Hvorfor har tunnelen aldri blitt vurdert opp mot andre prosjekter i NTP? [10:18:27]: Svaret på det er veldig enkelt: Dette er ikke et NTP-prosjekt. Dette er et prosjekt som ikke bidrar til større nytte for veisektoren. Det er bare et prosjekt som må gjennomføres fordi man skal øke sikkerheten i regjeringskvartalet. Det er riktig at det er et kostbart prosjekt, men den store samfunnsnytten vil man ikke finne før den tunnelen er bygd. Det er en helt riktig analyse.

[10:19:00]: I likhet med Høyre er Fremskrittspartiet svært bekymret for de trafikale utfordringene i Oslo. Nedskalering av både E6 og E18 inn mot Oslo vil få dramatiske konsekvenser. etter Fremskrittspartiets oppfatning en planlagt og uholdbar situasjon som skal vare i tre år. En slik planlagt nedskalering av hovedveinettet gir et betydelig tap som medfører kø, utslipp og betydelig svekket effektivitet. Ikke nok med det: Elbilene må ut av kollektivfeltet fra 6. mai i år. For at persontransporten for en stor del av Østlandet som reiser inn mot Oslo, ikke skal havarere fullstendig, er man helt avhengig av et kollektivtilbud som fungerer. Så langt i år ser vi at togene som skal frakte passasjerer inn og ut av Oslo-regionen, har svært dårlige resultater når det gjelder punktlighetsmål. Hva har statsråden gjort, og hva gjør han nå for at ikke hele persontransportsystemet skal bryte sammen for en stor andel av befolkningen på Østlandet, som pendler inn og ut av Oslo? [10:19:59]: Dette har jeg allerede besvart. Vi har over lang tid hatt et arbeid pågående hos Statens vegvesen, hvor man har vurdert hvordan man skal avvikle trafikken. Det er gjort ulike vurderinger av det, og det å satse på å overføre trafikk til kollektiv er en sentral løsning. Det handler også om å øke framkommeligheten for kollektivtrafikken gjennom å sørge for at kollektivfeltene blir forbeholdt kollektivtrafikk i denne perioden. Det er selvfølgelig sånn at det ville være vågalt å si at det ikke vil få noen konsekvenser. Dette er en viktig trafikkåre gjennom Oslo, og det vil selvfølgelig forskyve trafikkmønsteret. Helt eksakt fasit på hvordan dette fungerer, får vi ikke før vi stenger, men det er gjort trafikale beregninger, og det er gjort vurderinger om at dette skal være løsbart. Morten Stordalen (FrP) [10:20:50]: Jeg regner med at ministeren er fullstendig klar over at togtransporten inn og ut av Oslo er ganske formidabel. Vestfoldbanen større enn Dovrebanen og Østfoldbanen til sammen. Den 8. januar i år holdt samferdselsministeren sin jernbanetale. Det skulle bli et taktskifte i 2024/2025 sammenlignet med 2023.

[10:21:42]: Når vi sier at vi skal nå punktlighetsmålene, mener vi det på alvor. Derfor har denne regjeringen i Nasjonal transportplan valgt å prioritere penger til vedlikehold, drift, utbedring og fornyelse av jernbane. Det er riktig at denne våren har vært ganske krevende for norsk jernbane. Først var det vintermessige forhold som gjorde sitt til at særlig gamle togsett fikk store utfordringer. Vi har også hatt noen hendelser som har påvirket punktligheten. Randklev bru

stort etterslep og for dårlig innsats på vedlikehold over tid som er forklaringen på at vi er der vi er i dag. Det har jeg tatt tak i, og derfor foreslår jeg å bruke mer penger på dette

Fra 2025 starter Vys nye ruteplan. Hvis man sier at man skal ha bedre kollektivtransport og få flere folk over på kollektiv, er det veldig spesielt at samferdselsministeren sitter og ser på at man setter inn et dårligere tilbud. setter inn lokaltog der man ikke kan arbeide på togene, sammenliknet med regiontogene man har i dag. Det blir altså et dårligere kollektivtilbud for veldig mange på Østlandet. Hvordan mener statsråden at flere kan ta toget når man får et dårligere tilbud enn i dag? Jeg er ikke enig i at vi får et dårligere tilbud enn i dag. Intercity baserer seg på noen effektmål og samfunnsmål, som de fleste her i salen er godt kjent med, som sier noe om hva slags reisetidsforbedringer vi skal få på Vestfoldbanen, som jeg vil tippe representanten

Det er nok riktig at 2 pst. i dette kundegrunnlaget kan oppleve et litt annerledes tilbud enn de har i dag, men de langt fleste passasjerene vil få et bedre tilbud enn det de har i dag. Det må jeg legge til grunn, og det bør Jernbanedirektoratet og også Vy legge til grunn, når vi vurderer hvordan vi skal sette opp togtilbudet.

Det er lagt opp til at trafikken på Ring 1 skal velge Operatunnelen, men Statens vegvesen har beregnet at kanskje så mange som 5 000 biler vil benytte nabogatene når Ring 1 stenger. Beboere og skoler frykter kaos og manglende sikkerhet. Har statsråden gjort noen beregninger av hvilke kostnader det kan medføre for enkeltpersoner, næringsliv og samfunnet hvis det blir fullstendig trafikalt kaos etter denne stengingen? Det har vært gjort grundige vurderinger av dette prosjektet og de konsekvensene det måtte medføre. Det har vært tett og god dialog med Oslo kommune, det har vært dialog med Ruter, med Jernbanedirektoratet og med dem som har en aksje i å løse disse utfordringene. Det er satt av 100 mill. kr i midler til avbøtende tiltak for å få gjennomført dette prosjektet. Det går på bl.a. skilting og den type grep – det er mange ting man skal gjøre når man skal gjennomføre dette prosjektet. når staten gjennomfører denne type prosjekter, eller fylkeskommuner gjennomfører denne type prosjekter, er det ikke en ordning for å kompensere for de ulemper som oppstår når man f.eks. må rehabilitere en veistrekning.

Når Ring 1 stenges ned, blir det samtidig gjort kapasitetsreduksjoner på E18 og E6 for å begrense biltrafikken inn til Oslo. Vi vet at togene i Oslo har lav driftsstabilitet, det er kutt i kollektivtilbud. Tiltakene som gjennomføres parallelt med at Ring 1 stenges ned, er tiltak som skal tvinge folk til å velge tog, sykkel eller gange, og så er det altså en svikt i kollektivtilbudet. Da er det interessant å få vite fra statsråden: Hvor mange av de 200 000 som pendler ut og inn til Oslo hver dag, tror han vil benytte sykkel og gange når det ikke lenger er framkommelighet med bil? [10:27:14]: Det er nok først og fremst kollektivtrafikken som vil være alternativ løsning her, og når man gjør tiltak for å prioritere opp kollektivtransporten inn til Oslo, er det nettopp med tanke på å gjøre det tilbudet mer attraktivt i denne perioden. er – tett og god dialog med Ruter om dette. Det jobbes med å planlegge omkjøringsveier, det er beredskapsveier. Så dette prosjektet er selvfølgelig veldig grundig vurdert, men det betyr ikke at det blir helt uten konsekvens.

Den nasjonale for- svarsevna skal styrkjast. Noreg skal kunna ta ein større del av ansvaret for vår eiga sikkerheit, i ei tid med aukande stormaktsrivalisering òg i våre nærområde. For å få til det må me vera til stades – på landjorda, i lufta og ikkje minst på havet. Me må kunna overvaka, forstå og handla om nødvendig. Til dette trengst det folk. Personellet er Forsvarets viktigaste ressurs, blir det ofte sagt, og eg er einig. I den føreslegne langtidsplanen for Forsvaret er det sett ambisiøse mål for å ta fleire inn til fyrstegongsteneste og tilsetja fleire soldatar og befal. Samtidig er nettopp dei folka Forsvaret er så avhengig av, på veg ut døra. Berre i fjor slutta nesten 700 av dei militært tilsette før tida, noko som svarar til over 5 pst. Mange av dei er unge. Dei sluttar i hovudsak grunna dårlege lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår, men òg fordi dei har mista tru på systemet. Problema er på ingen måte nye. Forsvarspolitikken har i lang tid handla om volum og store, nye innkjøp, framfor kvalitet, nok folk og gode system. Å retta opp i dette tek tid, men får me ikkje sett i proppen no og stoppa personellflukta, ligg det an til ei svekt forsvarsevne med endå fleire båtar som ligg til kai, og endå fleire fly som står på bakken. Meiner forsvarsministeren at dei tiltaka regjeringa har sett i verk så langt, er tilstrekkelege for å stoppa personellflukta i Forsvaret? Det er helt korrekt at vi nå har behov for å bygge opp vår egen forsvarsevne, styrke vår tilrettelegging og samhandling med allierte, styrke totalforsvaret og gjennom alle disse tiltakene sikre en bedre forsvarsevne og beredskap i Norge.

Det er ingen som helst tvil om at det her har vært store ubalanser, og derfor har vi lagt stor vekt på nettopp å sikre at vi får operativ evne ut av det dyre materiellet vi kjøper. Det handler ikke minst Vi har allerede gjort en rekke ting når det gjelder å øke utdanningskapasitet, bedre boforhold, sette i verk ulike personellpolitiske tiltak,

vi har simulatorer som gjør at man kan ha trening i Norge istedenfor å reise og bruke mange år i utlandet. Det er summen av ganske mange tiltak som skal sikre at vi har bærekraft i forsvarssektoren framover, og det har vi lagt fram en offensiv plan for. Ei sak som forsvars- ministeren då kan kasta seg over, er pensjon. Den dårlege pensjonsordninga er ei hovudårsak til at så mange sluttar i Forsvaret. Dei har ei låg pensjonsgjevande grunnløn samtidig som ein stor del av inntekta er tillegg som ikkje gjev pensjon. Tillegga er heller ikkje betaling for ekstraarbeid, men ein sentral del av arbeidet, som segling, vakter og øving. Dette problemet er framleis ikkje løyst, trass i mange forsøk frå fagforbunda på å forhandla fram ei betre ordning. Det har gått så langt at saka har hamna i retten, der offiserane fyrst vann fram, men så har staten anka, noko som har skapt mykje misnøye og uro. Skulle forsvarsministeren helst sett at staten ikkje hadde anka denne saka, og vil ministeren sørgja for at ein finn ei løysing som personellet kan vera fornøgd med, [10:33:06]: Forsvarets personell skal ha gode pensjonsordninger, i likhet med øvrige statsansatte. Veldig mange som er i forsvarssektoren, trives og har det bra, men mange jobber mye. Man har for så vidt god inntekt i sum, men det er rett som det blir sagt, at en del av inntekten er knyttet til variable tillegg som ikke nødvendigvis er pensjonsgivende. Det har ikke vært en så sentral problemstilling tidligere, men etter

Vi har vært i gode prosesser, ikke minst gjennom et lønns- og insentivprosjekt, som bl.a. handler om å se på om det er flere av disse variable tilleggene som kan inngå som en del av fast godtgjøring, og som dermed kan ligge til grunn for å ha lokale prosesser knyttet til pensjonsspørsmålet. [10:34:12]: Det håper eg verkeleg får ei løysing. Ei anna sak der Forsvaret mister verdifullt personell, er nedlegginga og no omorganiseringa av Andøya flystasjon. Andøya er den mest opplagde plassen å operera maritime overvakingsfly frå, men stasjonen blei vedteken nedlagd. No skal flystasjonen gjenoppstå med nye funksjonar, og det er bra, men dei forsvarstilsette, som framleis er der og gjer nødvendig arbeid, skal mista jobben. Dei kan anten søkja seg andre plassar i Forsvaret for å redda pensjonen sin, eller dei kan bli sivilt tilsette i Avinor. Forsvarsministeren har nyleg svart meg at regjeringa ikkje vil sørgja for militær drift av flystasjonen, fordi det er billegare med sivil drift. Lever forsvarsministeren greitt med dette tapet av kompetanse i Forsvaret? Statsråd Bjørn Arild Gram [10:35:11]: Jeg er usikker på om det var en helt presis gjengivelse av mitt svar til representanten. Det jeg svarte representanten, var at det er

Når det gjelder Andøya, føler jeg at vi har lagt fram en veldig god løsning. Partiet mitt, Senterpartiet, var imot den nedleggingen som skjedde. Nå har tiden gått. Nå har vi funnet nye, gode løsninger fordi Andøya kan dekke militære behov som ingen annen plass kan. Det handler om romvirksomheten, om evnen til å ta imot alliert forsterkning og om maritime dronekapabiliteter, som vi nå foreslår i ny langtidsplan. Dette legger til rette for at flere av dem som har jobber i Forsvaret på Andøya i dag, fortsatt kan ha et tilsettingsforhold i Forsvaret,

Noreg har i utgangspunktet færre flyteknikarar per F35-fly enn dei andre landa som har det same flyet. Det betyr i praksis at flya står meir på bakken og ikkje er så operative som dei kunne ha vore. Denne personellmangelen kan bli endå verre, fordi utdanninga av flyteknikarar på Kjevik skal leggjast ned og flyttast til Værnes. Flesteparten av lærarane vil ikkje bli med på flyttelasset, og det vil ta lang tid å byggja opp eit nytt fagmiljø ein annan plass. Meiner forsvarsministeren at det er eit godt tidspunkt å riva opp det gode fagmiljøet på Kjevik, i ei tid der me heller skal utdanna fleire og ikkje færre flyteknikarar til Forsvaret?

Noe av begrunnelsen var også knyttet til å kraftsamle rundt kompetansen for kampflyvåpenet i Norge. Vi har Luftkrigsskolen i Trondheim, vi har kampflybasen på Ørlandet, og så får vi da Værnes med Luftforsvarets skolesenter. I sum legger dette til rette for gode karrieremuligheter gjennom et helt yrkesliv i Luftforsvaret. regjeringen gjort utrolig mye for å styrke grunnlaget for å ha teknikere til F35-flyene våre. Det handler om å leie inn kompetanse der vi ikke har klart å skaffe det selv, men det handler også om å styrke Forsvarets logistikkorganisasjon. Vi har sammen med Trøndelag på å etablere en flyfaglinje på Fosen, med meget god søkning, og det er nå i gang. Det er gjort en rekke tiltak for å sikre at vi har god nok understøttelse av F35-kampflyene våre.

i samtalar med tillitsvalde og tilsette i Forsvaret, er det ofte dette som går igjen. Dei er stolte av arbeidet sitt, dei veit at det er viktig, men systemet er tungrodd, ineffektivt og byråkratisk. Ein har ulike etatar som fakturerer kvarandre og berre ser på om noko svarar seg for etaten, isolert sett, framfor å sjå heilskapen. Funksjonar blir sentraliserte, og såkalla effektiviseringskrav betyr eigentleg kutt i stillingar. Vil forsvarsministeren røska opp i dette ineffektive styringssystemet i Forsvaret, gje makt og ansvar til dei som faktisk utfører arbeidet, og gje dei forsvarstilsette tru på systemet? Gram [10:39:07]: Om jeg ikke nødvendigvis vil bruke akkurat ordene «røske opp», så er jeg opptatt av at vi har en velfungerende sektor. Det er ikke minst viktig nå når vi skal omsette enda mye mer av samfunnets ressurser for å sikre vår forsvarsevne og beredskap. Det stiller store krav til sektoren at vi får mest mulig igjen av ressursene. Det betyr også at vi fortsatt må se på hvordan vi driver smartere og mer effektivt. Men i forslaget til ny langtidsplan har jeg også bredt ut diskusjonen som handler om effektivisering og gevinster, til å se på noe mye mer enn bare nedbemanning. Dessuten gjennomfører vi nå, parallelt med prosessene i ny langtidsplan, styringsendringer i sektoren for å sikre mer helhetlig ansvar for Forsvarets ledere,

oppgir nettopp at det gjelder pensjoner og lønn, og hvis vi skal operasjonalisere opp mot en langtidsplan, trenger vi personell. Da trenger vi også gode betingelser, da forventer jeg at statsråden kanskje har kommet lenger med de vurderingene som gjelder personell og lønns- og pensjonsbetingelser, for det er jo nettopp det som er en av hovedgrunnene til at de slutter. Har statsråden kommet lenger enn han ga inntrykk av i det forrige svaret?

så har vi hatt en rekke prosesser gående med arbeidstakerorganisasjonene. Ett eksempel på det er at det nå er ferdigstilt et partssamarbeid knyttet til lønns- og insentivstrukturen i Forsvaret, som også potensielt har overslag til pensjonsspørsmålet. Så det er jobbet helt konkret med disse sakene, men det er også partsprosesser som går, og jeg mener de har vært konstruktive. Det samme gjelder særaldersgrensen, hvor det er landet viktige delavklaringer, og det er enighet om prosesser nå fram mot sommeren. Så her er det et partssamarbeid som jeg tror er viktig, ikke bare stortingsvedtak, og jeg opplever at vi er i god dialog om akkurat det spørsmålet.

Ser ikke statsråden at det haster å få på plass tiltak nå som gjør at vi har en stabil personellressurs samtidig som vi skal skalere opp? Det hjelper jo ikke når vi mister så mange.

iverksettes raskt. Det hjelper ikke bare å ha en langtidsplan som peker på tekniske og maskinelle ting. En må også henge med når det gjelder personell. Ser statsråden Når man beskriver personellsituasjonen i Forsvaret, så er det utfordringer her. Men det går heller ikke an å si at sluttratene i forsvarssektoren nå er høyere enn i samfunnet generelt kommunesektoren – men på enkelte områder har vi knapphet på kompetanse, og det er for mange unge folk som slutter for tidlig. Det kan være sammensatte årsaker til det, men det som handler om pensjon og godtgjøringer, er en del av det, og det er derfor det er jobbet helt konkret med dette. Og som sagt: et felles arbeid som nå er ferdigstilt, og det tas nå videre i Forsvaret i dialog med de ansatte der. [10:44:23]: Før valget advarte vi om at vi risikerte å få tidenes mest byfiendtlige regjering. Dessverre har vi fått rett, og en av de nyeste bekreftelsene på det var regjeringens forslag til Nasjonal transportplan, der byene blir nedprioritert. Før pandemien så vi en jevn vekst i kollektivtrafikken over hele landet i en periode på ti år. Dette var et resultat av tøffe politiske prioriteringer, der kollektivtrafikken var budsjettvinner i år etter år. Bakgrunnen for denne satsingen var åpenbar: Det å gi folk muligheten til å reise kollektivt gjør at hverdagen deres blir enklere. Vi får mindre kork og kaos, og vi kutter i utslipp. Det er bra for folk, og det er bra for miljøet. Med pandemien fikk vi en bråstopp i denne veksten, og i etterkant har vi sett en regjering som har framstått som handlingslammet når det gjelder tiltak for å stimulere til fortsatt vekst. Tvert imot har den gjort andre grep som har ført til kutt, f.eks. oppløsning av fylkeskommuner, som gjør at et fylke som Buskerud nå må kutte 45 mill. kr og legge ned bussruter. Resultatet av regjeringens politikk er økt biltrafikk i flere av de største byene våre. Mange av oss hadde høye forventninger til NTP, at regjeringen endelig ville ta grep og få kollektivtrafikken tilbake på skinner. Dessverre ble håpet knust. Et konkret eksempel er den manglende finansieringen av Majorstuen stasjon i Oslo. Den spiller en nøkkelrolle i å utnytte kapasiteten i T-banenettet fordi den er påkoblingspunktet for Fornebubanen, som åpner i 2029, og muliggjør en framtidig kapasitetsøkning på inntil 40 pst. Fordi dette er så viktig, la vår regjering inn 500 mill. kr til prosjektet i forrige NTP. I mai starter bygging av stasjonen, men da NTP ble lagt fram i mars, ble det klart at regjeringen ikke ville bidra med de 500 millionene de hadde lovet Oslo. I stedet skyves regningen over til Oslo. Mest sannsynlig får man økte bompenger for innbyggerne. Dette er et direkte løftebrudd, og mitt spørsmål til statsråden er: Hvordan ville statsråden selv opplevd det som ordfører dersom staten sprang fra regningen og lot det være opp til innbyggerne å plukke den opp? Statsråd Jon-Ivar Nygård [10:46:31]: Det var en be- skrivelse av regjeringens bypolitikk som jeg ikke kjenner meg igjen i, men jeg skjønner at Venstre er tjent med å forsøke å skape et sånt bilde. Denne regjeringen har lagt fram en offensiv Nasjonal transportplan med kraftfulle bevilgninger til byene våre framover. Regjeringen har også inngått en ny byvekstavtale på vår vakt, og vi har lagt til rette for å prioritere to nye byområder, nemlig kristiansandsområdet og Nedre Glomma. Sånn sett er denne regjeringen i full sving med å gjennomføre en offensiv bypolitikk. det bildet som representanten tegner, ikke er helt uten ulike vurderinger. En av grunnene til at biltrafikken øker inn til byene, er at elbilandelen har blitt så stor.

så det er fortsatt en jobb å gjøre på det området. I tillegg må man se på at regjeringen i denne NTP-en også legger fram en offensiv jernbanepolitikk. Her ligger Oslo-navet, som vil bety langt bedre kollektivtilbud for de togreisende i osloregionen, i tillegg til at man skal fullføre indre intercity. Så det bildet som her tegnes, er jeg ikke på tross av alt det jeg nå sier, må man gjøre tøffe prioriteringer. Vi har i flere år nå snakket om at vi må lage en realistisk nasjonal transportplan, og da har vi ikke funnet rom til alt. Det er svaret på spørsmålet. Hvis regjeringens strate- gi for å kutte i biltrafikk er å gjøre det vanskeligere å være elbileier, kan man kanskje si at man er godt på vei med strategien. Det bidrar dessverre ikke til at vi får ned utslippene. Statsråden nevner at vi har fått flere byvekstavtaler. Det er bra. Det var en av tingene vi ble glade for da vi så NTP. Utfordringen er at den totale rammen ikke har økt. Det betyr at det er flere byer som nå må dele på den samme potten, og resultatet blir at statens andel i hver enkelt byvekstavtale kuttes. Det betyr mindre penger til kollektivtrafikk og til sykkel og gange – alternativene som gjør det attraktivt for folk å velge miljøvennlig. Hvis vi skal få folk med oss på miljøpolitikken, kan vi ikke bare svinge pisken, bare øke bompengene. Vi må faktisk også gi dem et troverdig alternativ. Det regjeringen gjør, er å skyve ansvaret for å nå nullvekstmålet over på byene, i stedet for å stille opp og ta sin del av ansvaret selv. Mitt

Det er det staten skal bidra med. Dette er et partnerskapsarbeid mellom partene lokalt, hvor byene, fylkeskommunene og staten sammen finner gode løsninger på hvordan man skal nå nullvekstmålet. En av tingene man har sett, er at elbilpolitikken i Norge har virket veldig bra. Det er kjempefint. Folk bruker elbil og kjøper elbil. Det bidrar til at vi får utslippene ned. Men jeg tror verken representanten Melby eller jeg har sett for oss at vi skal erstatte kollektivtrafikken med elbiler. Det er noe vi nå må adressere. Derfor har vi satt byene i stand til å gjøre vurderinger av det. Vi sier ikke at de må øke prisen på elbil, men vi sier at de kan, for de må gjøre vurderinger av både pisk og gulrot for rett og slett å nå

Hovedforutsetningen for å gjennomføre allerede vedtatte planer for vekst i Forsvaret og nye vedtatte planer er tilstrekkelig personell. I gjeldende langtidsplan for forsvarssektoren er det vedtatt å øke antall militært ansatte med 2 200 fra 2021 til 2028. I regjeringens forslag til ny langtidsplan legges det opp til en økning på 4 600 ansatte fra 2025 til 2036. Samtidig som Stortinget allerede har vedtatt og kommer til å vedta planer om økt personell i sektoren, ser vi at mange nå slutter, og nivået er faretruende høyt. Forsvaret mangler også søkere til operative sjefsstillinger som tidligere var meget attraktive og karrierefremmende. Spørsmålet Hvordan vil regjeringen motvirke den økende tilfeldige avgangen og sørge for at kritisk viktige operative stillinger faktisk er besatt? i gjeldende langtidsplan var forutsatt en personelløkning. Den har denne regjeringen forsert, så det er flere ansatte nå enn det som var planen fra gjeldende langtidsplan.

krigsskolene. Det tror jeg er helt nødvendig. Et annet område vi så var sterkt undervurdert i hele langtidsplanen, var det med å kunne innkvartere folk på en god måte, altså ha en standard på kvarter og boliger som er tilfredsstillende etter dagens forutsetninger,

Jeg skulle gjerne ha sett nettotallene for økningen av personell i Forsvaret når man hensyntar den store avgangen, men jeg forventer ikke at statsråden har dem her og nå. En av utfordringene nå er jo at yngre befal og mindre erfarent befal må besette stillinger som de strengt tatt ikke er kvalifisert til, og det er uforholdsmessig stor belastning på de lavere nivåene i Forsvaret. I en tid der det blir viktig å rekruttere og beholde, er det også viktig å rerekruttere personell fra Forsvaret, for vi har jo bakgrunnsundersøkelser som viser at mange kan tenke seg å komme tilbake til Forsvaret visse forutsetninger er oppfylt. Spørsmålet til ministeren er: Hva gjør ministeren og regjeringen for å rerekruttere personell til Forsvaret som har en kritisk kompetanse som Forsvaret er helt avhengig av? si at vi er enige om at det er for mange som slutter, men det skal beskrives på en korrekt måte. Sluttratene til spesialistene har f.eks. gått ned de siste årene. Det er færre som slutter nå enn før,

og skulle slutte med bonus, men som nå fikk jobbe videre og beholde bonusen. Det var over 200 som takket ja til det tilbudet fordi Forsvaret hadde bruk for dem. Et annet tiltak er det jeg nevnte i stad, nemlig det at vi nå, bl.a. gjennom lagførerutdanningen i Hæren, sikrer at vi har mindre funksjonelt fravær. Så har Forsvarets personell- og vernepliktssenter også etablert en egen rerekrutteringsenhet, altså et mer systematisert arbeid for å rerekruttere. Det ligger også andre personalpolitiske tiltak inne i politikken her. Hårek Elvenes (H) [10:55:42]: I 2020 la Svendsen- utvalget fram en veldig interessant rapport om hvordan Forsvaret kunne både rekruttere, beholde og ikke minst utvikle sitt personell på en bedre måte enn i dag, og fremmet en rekke anbefalinger der man kunne bruke sivil kompetanse der man strengt tatt ikke trenger militær kjernekompetanse. Der står det også å lese at Forsvaret må tenke fundamentalt annerledes for å tiltrekke seg og beholde engasjerte medarbeidere. I et innlegg i Altinget 5. september 2023 går utvalgets leder, Berit Svendsen, faktisk til et frontalangrep på regjeringen og understreker: «Det bør bekymre oss at viktige områder med direkte påvirkning på forsvarsevne ikke tas tak i.» Da må mitt spørsmål bli som følger: Mener regjeringen at den har fulgt opp Svendsen-utvalgets anbefalinger, og i så fall hvordan? Gram [10:56:43]: Det frontal- angrepet hadde jeg ikke fått med meg, men jeg har jo lest Svendsen-utvalgets rapport. Det er en rekke ting der som følges opp, ikke minst det å kunne se sivil og militær kompetanse bedre i sammenheng og at det skal være lettere å bevege seg mellom sektorene at den utdanningen man har i Forsvaret, henger mer sammen med de sivile utdanningene og de dokumentasjonskravene osv. som ligger der. Vi jobber med å akkreditere fag- og funksjonsutdanningen. Det er viktig at det skal være mulig å bevege seg mellom sivil og militær sektor. Det står også i langtidsplanen at vi må bli bedre til å anerkjenne sivil kompetanse inn i Forsvaret, og at man skal kunne ha en gradsutvikling i Forsvaret selv om man i en periode har vært ute for å jobbe og bygge kompetanse i det sivile samfunnet. I langtidsplanen presenteres behovet for 4 600 nye ansatte i Forsvaret i løpet av planperioden. Det er et nettotall, for det er uansett en årlig avgang, både en tilfeldig avgang og en avgang for alder. Det betyr at rekrutteringen må være ganske betydelig for å nå det tallet. Det er helt nødvendig, både fordi vi får en større struktur, vi trenger større dybde og utholdenhet i den strukturen vi har,

poengene. Langtidsplanen er relativt lite konkret på hvordan dette relativt kritisk viktige målet skal nås, og det er en stor opptrapping, særlig i begynnelsen, som det blir viktig å få til. Mitt spørsmål til statsråden er: Hvor stor anser statsråden at risikoen er for den totale gjennomføringen av langtidsplanen hvis dette målet ikke nås i det tempoet som er foreslått i langtidsplanen?

Vi går nå inn i en fase hvor de store offiserskullene fra slutten av 1980-tallet begynner å pensjonere seg, samtidig som Forsvaret skal vokse. Dette er et helt sentralt punkt i å lykkes med å gjennomføre langtidsplanen, og nettopp derfor burde utdanningskapasiteten ha vært styrket tidligere. Nå gjør vi mye med det, Muntlig spørretime 3279 fall for en periode framover, når det gjelder utdanningskapasitet. Det er ingen tvil om at dette er en helt sentral problemstilling. Det er derfor vi legger så mye vekt på det. Det er derfor vi har lagt inn

Folk brukar bil til kvardagstransport fordi det er vårt mest fleksible transportmiddel. Mange, særleg familiar, er avhengige av bilen for å kunne få kvardagen til å gå opp. Bilen står for meir enn 80 pst. av persontransporten. Også i byane har bilen stor betydning i transportsystemet.

Eit skyhøgt avgiftsnivå på både kjøp, eige og bruk av bil har vore eit særmerke for Noreg. Nullvekstmålet vart etablert for å avgrense moglegheita folk har til å velje bilen som transportmiddel i byane. Tidlegare var det utslepp som var grunngjevinga. Etter at dei fleste no kjøper elbil, er det areal som er grunnen til inngrep. Ifølgje Miljødirektoratet kjøper folk for store bilar. Store bilar er trygge bilar, men sjølv ikkje dette skal folk ha fridom til å bestemme sjølv.

Vi har nettopp lagt fram en ny nasjonal transportplan hvor vi skal bruke 1 308 mrd. kr. Veldig mange av de milliardene skal gå til vei – 29 store veiprosjekter rundt omkring i hele landet. Det vil gjøre sitt til at vi får bedre kapasitet og framkommelighet for bilister. Det gjelder selvfølgelig også den tunge transporten, som er viktig. I byene våre ønsker vi at folk i mye større grad skal velge kollektivt. Det er fordi byene våre helst skal være menneskevennlige steder å være. Det skal være plass i gatene. Jeg tror representanten Sve og jeg raskt kan bli enige om at å dimensjonere byene våre for biltransportvekst ville føre til at byene våre blir helt annerledes enn de er i dag. Det er dyrt. Det er ikke spesielt miljøvennlig. Det er slik at også elbilene våre bidrar med svevestøv, og til dels er det også støy fra dem. Det er det det handler om når vi nå, som tidligere, transportmønsteret i byene våre, særlig i retning av gange, sykkel og kollektiv. Dette er ikke en ny politikk. Dette er en politikk som egentlig har vært stående over lang tid, også med Fremskrittspartiet ved roret i den posisjonen jeg innehar nå. Det var jeg godt kjent med i min tidligere rolle som ordfører, at vi måtte forholde oss til nullvekstmålet med en Fremskrittsparti-statsråd. Det er greit å nevne at i den NTP-en som vi nå legger fram, legger vi opp til ca. 100 mrd. kr i bompenger i NTPperioden.

lokalpolitikere. Disse byene har en tilslutning til nullvekstmålet. De ønsker seg dette, og det er ikke fordi det står en slem onkel stat og sier at dette skal de, det er fordi de ser at det er fornuftig samfunnsutvikling. Hvis vi skal utvikle gode byer som skal vokse videre, er vi nødt til å sørge for at de fleste transporteres med kollektivtransport. Det kan man ved selvsyn se rundt i denne byen. Hvis man hadde tatt bort kollektivtransporten og sagt at man i stedet skulle bruke bilen, hadde alt kollapset. det hadde vært dårlig, og det hadde ikke ført til framkommelighet og mobilitet. Man kan ikke si det er slik at hvis man begrenser noe i biltrafikken og stimulerer kollektivtrafikken, så reduserer man mobilitet. Da stimulerer man noe mobilitet på bekostning av noe annet.

Det at man bruker bypakker til å finansiere utvikling av kollektivtransport, er ikke noe nytt. Det er heller ikke sånn at vi gjør noe radikalt nytt på dette området nå. Det representanten bør merke seg, er at denne nasjonale transportplanen legger opp til å benytte seg av betydelig mindre bompenger enn f.eks. Ketil Solvik-Olsens plan. Sånn sett kan befolkningen prise seg lykkelig over at det er vi som sitter i regjering.

i møte med et system som egentlig skal hjelpe dem. Før jul besøkte jeg en stiftelse som heter Grobunn, som er et bo og opplæringssted for ungdommer som trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging for å lære å mestre overgangen til voksenlivet, og ikke minst å ta ansvar for eget liv. Tilbudet har vist gode resultater, og veldig mange av dem som bor der, flytter over i egen bolig etter hvert. Likevel har sju av åtte som søker i år, fått avslag fra kommunen sin på søknaden. Kommunen har bestemt et annet alternativ for disse, uavhengig av hva de selv vil. Familier opplever at systemet er krevende å navigere i, og at det direkte motarbeider dem. Kommuner og bydeler har et stort ansvar, vi opplever faktisk at de som skal bruke disse tjenestene, ikke alltid blir tatt på alvor. Flere og flere foreldre som har unger med funksjonsnedsettelse, opplever lite valgfrihet i f.eks. botilbud i kommunen. Dette er utilslørt diskriminering av mennesker med funksjonsnedsettelser. Da blir mitt spørsmål til statsråden: Hva vil statsråden gjøre for at personer med funksjonsnedsettelse skal få gode og likeverdige tjenester og tilbud uavhengig av hvilken kommune eller bydel de bor i?

rapporten sendt ut på høring, og den skal tilbake til behandling i regjeringen. I Hurdalsplattformen har man sagt at man ønsker inkorporering av CRPD i norsk lov. Når det gjelder hver enkelt kommune, er det vanskelig for meg å gå inn i det enkelttilfellet som representanten peker på. Jeg har imidlertid bakgrunn som sosialbyråd i Bergen og kjenner til de utfordringene som knytter seg til å skaffe gode nok og botilbud som er i tråd med ønsket til den enkelte innbyggeren i kommunen. Jeg opplever at Kommune-Norge jobber beinhardt hver eneste dag for å sikre at at innbyggerne i kommunen, uavhengig av funksjonsnivå, har et verdig botilbud. Denne regjeringen er også opptatt av at kommunene har et selvstendig ansvar og frihet til å beslutte hvordan de skal styre sin egen kommune. det eksemplet som representanten kommer med her, har jeg ingen mulighet til å gå inn i enkeltsaken. Det håper jeg at representanten kan forstå, siden jeg ikke kjenner til det konkrete eksempelet. Det var et eksempel, for problemet er å finne fram i dette og bli hørt. Jeg tenker at alle mennesker har rett til en verdifull hverdag uten diskriminering. Jeg har f.eks. hørt en historie om en som ikke fikk reise til Grobunn, men ble plassert på et omsorgssenter for døvblinde selv om vedkommende verken er døv eller blind. Da må jeg spørre statsråden: Opplever hun det som både likestilling og ikke-diskriminering, eller er det faktisk diskriminering både å bli satt et sted mot sin vilje og,

tilpasset de behovene innbyggeren har. Heldigvis bor alle innbyggerne i Norge i en kommune, og kommunen har et stort ansvar for å sørge for at man gir det tilbudet. Så må jeg be om forståelse for at det her kastes fram et eksempel – og jeg skjønner jo poenget med å kaste dette eksempelet fram,

for å sørge for at mennesker får skikkelig behandling, og at de får vedtak som er i tråd med de rettighetene de har. Hvis ikke man får det, skal man ha tilstrekkelige muligheter til å klage i det systemet. Likevel kan jeg ikke gå inn og svare konkret om de eksemplene som representanten Bollestad her fremmer.

for at den skal inkorporeres? Da statsrådens parti var i opposisjon, hørtes det ganske enkelt ut å inkorporere CRPD. Nå har vi ventet på det i to og et halvt år, ikke bare vi som sitter i opposisjon, men de som nå er brukere av de tjenestene som jeg nå har vist til, og som ikke ønsker å

Norge har ratifisert konvensjonen, så den gjelder for norsk lov likevel. Så er spørsmålet om vi også skal inkorporere den i norsk lov. Vi har fortsatt forpliktet oss til å følge konvensjonen. Det betyr at man i møte med mennesker som har ulike behov, skal strekke seg langt for å gi dem det tilbudet. Selvfølgelig er det mennesker det er snakk om. Jeg tror ikke jeg sa at det ikke var det. Jeg har referert til at det eksemplet representanten kommer med, er et eksempel jeg ikke konkret kjenner detaljene i, og det vil derfor være noe spesielt av meg å gå inn i detaljene i et vedtak jeg ikke kjenner. Jeg er glad for utålmodigheten representanten uttrykker knyttet til CRPD, og jeg er også glad for at man uttrykker støtte til det. Ja, mitt parti var utålmodig i opposisjon.

«De siste år- ene har det vært flere debatter i mediene om hvordan emisjoner og restrukturering av selskaper resulterer i at småaksjonærer blir økonomisk skadelidende, altså at deres aksjeverdier blir utvannet til fordel for de større aksjonærene. Flere har etterspurt at Finanstilsynet kommer på banen i disse sakene. Hvilken rolle mener statsråden at Finanstilsynet har for å sikre likebehandling av aksjonærer i emisjoner og restruktureringer av selskaper?» [11:15:21]: Det stemmer at det de siste årene har vært mye debatt i media om emisjoner og likebehandling av aksjonærer. Dette er viktige diskusjoner. Likebehandlingsregelens utgangspunkt er fortrinnsrettede emisjoner, dvs. at alle eksisterende aksjeeiere skal likebehandles og ha fortrinnsrett til å tegne nye aksjer i samme forhold som de fra før eier aksjer i selskapet. Dersom det er saklig begrunnet ut fra selskapenes og aksjonærenes fellesinteresse, kan det i stedet foretas en såkalt rettet emisjon, dvs. at selskapet retter tilbudet om å tegne aksjer til en eller flere bestemte aksjonærer eller andre personer. Rettede emisjoner har over lang tid vært sterkt dominerende ved kapitalforhøyelse i det norske markedet. De senere årene har slike emisjoner utgjort over 90 pst. av det samlede emisjonsvolumet i selskaper notert på Oslo Børs, Euronext Expand Oslo og Euronext Growth Oslo. Den omfattende bruken av rettede emisjoner kan øke risikoen for at aksjonærer blir usaklig forskjellsbehandlet, og kan bidra til å svekke tilliten til det norske kapitalmarkedet. Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten til bl.a. verdiforetak og handelsplasser og med overholdelsen av verdipapirhandellovens bestemmelser. Finanstilsynet leverte en rapport fra tematilsyn om rettede emisjoner og likebehandling hos verdipapirforetak og utstederselskaper i desember 2023, og en rapport fra tematilsyn om oppfølging av likebehandlingsreglene ved rettede emisjoner ved Oslo Børs ASA i april Sist måned, altså i mars 2024, sendte Finanstilsynet et brev til Finansdepartementet med forslag om å nedsette et utvalg som skal se på om kravene som stilles til selskapene ved emisjoner, i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til likebehandling av aksjonærer, og på hvordan håndhevingen av reglene kan bli mest mulig effektiv. Til slutt: Det er viktig for den norske økonomien at vi har et velfungerende kapitalmarked, der også småaksjonærene kan ha tillit til at de ikke blir usaklig forskjellsbehandlet. Det er viktig at Finanstilsynet nå har sett nærmere på emisjoner og likebehandling av aksjonærene. Rapportene og brevene fra Finanstilsynet gir en god redegjørelse for bruken av rettede emisjoner og behovet for en utredning. Jeg vurderer nå hvordan saken bør følges opp, og om det og om det bør settes ned et utvalg for å vurdere om regelverket er godt nok, med bakgrunn i de tallene som har kommet fram i dette svaret. Jeg takker statsråden for svaret og ser fram til denne utredningen. Jeg vil starte dette spørsmålet med et sitat. Det amerikanske fondet Pointiliss Partners uttalte følgende i forbindelse med en viss emisjon som foregikk her i våres: Dette er et korrupt utviklingsland verdig, og dette hadde aldri vært mulig i USA. Jeg er glad for å høre at statsråden også er opptatt av den vanlige mann og kvinne i gata og deres bidrag til og deltakelse i det norske finansmarkedet og næringslivet. Mengden transaksjoner som overkjører småsparerne, er latterlig høy, noe Finanstilsynet, slik statsråden også påpekte, har bemerket. Særlig striden mellom de to rederiene Solstad Offshore og Höegh LNG har fått mye oppmerksomhet i mediene, uten at det har ført til stort. Nå hører jeg at statsråden er i ferd med å gjøre noe, og så får vi se hva det resulterer i. Vi er enige om at Norge som et trygt finansmarked skal opprettholdes, og at Oslo Børs som både investeringsmarked og ettertraktet I enkelte tilfeller ser vi imidlertid at småaksjonærer overkjøres fullstendig og blir sittende igjen med smuler. Hva tenker statsråden om Finanstilsynets manglende beskyttelse i disse sakene inntil nå?

jeg for svaret fra statsråden. Det virker av og til som om det blir en ansvarsfraskrivelse. Ifølge Oslo Børs er det ikke noe lovpålagt krav om hvordan markedsoperatørene skal følge opp egne regler eller selvpålagte plikter, og at det dermed etter børsens syn innebærer at «markedsoperatørene i større grad står friere til å gjøre egne vurderinger og prioriteringer.» Finanstilsynet skriver at Oslo Børs har en plikt til å følge opp bestemmelsene om likebehandling når dette er inntatt i eget regelverk. Som jeg sa: Det framstår som om man skyver fra seg ansvaret, med den konsekvens at den vanlige mann og kvinne i gata, eller vanlige folk, som statsråden har snakket mye om tidligere, blir sittende igjen med svarteper.

«2024 startet på tragisk vis med altfor mange drap, og vold i nære relasjoner er fortsatt en stor utfordring. Vold- og overgrepslinjen, også kjent som VO-linjen, ble etablert i 2019. Siden har Hjelpelinjen vokst, og tilbudet er blitt profesjonalisert. En ekstern evaluering konkluderer med at VO-linjen gir et godt tilbud. Likevel risikerer de nå å måtte kutte i sine tjenester samtidig som regjeringen varsler en opptrapping mot vold og overgrep. Er statsråden enig i at VO-linjen er en viktig tjeneste, og hva vil hun gjøre for å sikre den?» Toppe [11:22:26]: Eg er, på same måten som spørsmålsstillaren, veldig uroa over det høge talet på kvinner som er drepne så langt i år. Vald i nære relasjonar er framleis ei veldig stor samfunnsutfordring.

Krisesentersekretariatet og Oslo krisesenter som har jobba godt med VO-linja i mange år, og departementet mitt har vorte kjent med at det no er utfordringar med finansiering av denne linja. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har ansvaret for å følgja opp VO-linja fagleg. Foreløpig er det direktoratet som er i dialog med dei relevante aktørane – altså Oslo krisesenter og Krisesentersekretariatet for å finna ei løysing, og eg skal følgja veldig godt med på kva dei rapporterer. Eg skal sjølvsagt jobba for at VO-linja skal halda fram med å vera eit godt og synleg tilbod for dei som er utsette for vald og overgrep. VO-linjen er en hjelpe- linje for alle som opplever vold og overgrep. De har åpent døgnet rundt. De har en viktig funksjon som samtalepartner og for å gi voldsutsatte viktig informasjon om hvor de kan få mer hjelp, som f.eks. hvor nærmeste krisesenter er, eller hvor overgrepsmottak befinner seg. Vi vet at en stor utfordring for mange voldsutsatte, særlig akutt, er å finne informasjon om hjelpetiltakene. Jeg lurer litt på hvordan statsråden vil jobbe for å styrke informasjonsarbeidet for dem som utsettes for vold og overgrep.

dette er ei teneste som er veldig viktig for mange, og som kan senka terskelen for å ta kontakt med hjelpeapparatet, Nordlandsforskning har òg evaluert måten dette er organisert på i dag, og har kome med ei tilråding om at vi skal fortsetja denne måten å organisera det på. Det er som sagt utfordringar vi no ser på, og som eg skal følgja opp. Til dei generelle spørsmåla om å informera godt om alle hjelpetiltak – det kan vera krisesenter og andre ting – har vi ein jobb å gjera. Opptrappingsplanen mot vald og overgrep har òg det som eit prioritert tiltak.

Helsepersonell er ofte litt usikre på hvordan de kan hjelpe. Her har også VO-linjen en viktig funksjon fordi de gir informasjon og veiledning til ulike yrkesgrupper som jobber med mennesker. Jeg lurer på om statsråden har noen tanker om hvordan vi kan sørge for å styrke at folk som jobber med mennesker og kan møte utsatte for vold og overgrep, skal få mer kunnskap og bli bedre i stand til å hjelpe.

veldig tydeleg på at det trengst tryggleik og kunnskap om vald og overgrep i alle tenester, men kanskje særleg i helsevesenet, som kjem i møte med mange i sårbare

««Russen blir lett bytte for kommersielle selskap. Dette kan ikke fortsette». Det sa statsråd Toppe da regjeringen lanserte seg som festbrems for russen. Jeg kunne ikke være mer enig.

2024 bedt Forbrukartilsynet om å prioritera å føra tilsyn med kommersielt press overfor russ. Sjølv om eg gir slike prioriteringssignal, er det Forbrukartilsynet som etter marknadsføringslova er fagleg uavhengige i sine tilsyn.

eg gjentar det, at russeselskapa må følgja gjeldande regelverk. Barn og unge har eit særskilt vern i marknadsføringslova. Dei har ein særskilt beskyttelse. No aukar vi tilsyna, og det aukar risikoen for økonomiske sanksjonar om russeselskapa ikkje innrettar seg. [11:30:39]: To av de største ak- tørene i russemarkedet er Russedress og Russeservice, og de er igjen eid av R&U Holding AS, hvor Ole Jørgen Smedsrud er majoritetseier. De nevnte selskapene opptrer som konkurrenter i salg av russekort, russedress og andre produkter, men er dominerende i markedet. Journalist Ivar Brandvol har i sin bok pekt på at det også er et utstrakt samarbeid mellom disse og andre aktører, som f.eks. arrangørene av landsstevnet i Stavanger og Høvik Hørsel, som står for «årets hjemmesnekk». Bør ikke Konkurransetilsynet avlegge disse aktørene et besøk, eller mener ministeren at en sånn type samarbeid er uproblematisk? Statsråd Kjersti Toppe [11:31:18]: No ligg vel Kon- kurransetilsynet ikkje under mitt ansvarsområde, sett kan eg ikkje enno svara på det. Likevel kan eg svara generelt at det er veldig mykje med det vi ser i konkurransen i denne marknaden som uroar meg. Eg og kunnskapsministeren har hatt møte med

Det kan jo gjera at det vert enda vanskelegare å vera ein ungdom i møtet med ein veldig sterk kommersiell bransje

[11:32:19]: I nevnte Brandvols bok fortelles det flere historier fra unge jenter som blir invitert med på såkalt prøverulling med dem som leier ut russebusser. På de turene blir jentene, mange av dem mindreårige, skjenket av voksne menn. De samme jentene forteller om pågående forsøk på sjekking fra de samme mennene, og attpåtil skriver Brandvol om hvordan enkelte av disse jentene har våknet opp på hotellrommene deres uten noe særlig minne om hvordan de havnet der. Det gjør meg dypt bekymret.

«Uten- riksministeren har bedt næringslivet om ikke å handle med selskaper som bidrar til å opprettholde ulovlige bosettinger på Vestbredden. Flere har fulgt oppfordringen, men ikke alle. Dermed er det folk flest som får ansvaret for å sjekke hvorvidt en vare bidrar til å opprettholde ulovlige bosettinger.

Er ikke utenriksministeren enig i at det er på tide å innføre et forbud mot import fra selskaper som bidrar til å opprettholde ulovlige bosettinger?» Utenriksminister Espen Barth Eide [11:34:09]: La meg først få si at jeg er fullstendig enig med representanten

vi har vært tydelige på at okkupasjonen er ulovlig etter folkeretten. Vi har intervenert i Den internasjonale straffedomstolen om dette, og vi har altså frarådet selskaper å handle med varer og tjenester og investeringer knyttet til ulovlige bosettinger. Den frarådingen har en lenke til åpenhetsloven vår, som i utgangspunktet sier at det påligger bedrifter å følge med på om de bidrar til

og slett ikke at det hadde bidratt spesielt mye mer om vi også hadde et forbud. Jeg mener at denne advarselen er tydelig. Jeg opplever at næringslivet ønsker å følge den. Jeg vil igjen tydeliggjøre at vi forventer at norske selskaper opptrer ansvarlig, at de etterlever FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, altså UNGP, og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Bedriftene forventes å kartlegge, forebygge og begrense risiko for negativ påvirkning av menneskerettighetene, herunder den beskyttelsen humanitærretten skal gi sivile i konflikt. Vi snakker konkret med Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, Etisk handel Norge og med ledelsen i NHO og andre deler av næringslivet om veiledning. Med den koblingen mener jeg det budskapet er sendt. Dette kommer på toppen av at vi allerede i 2022 besluttet å skjerpe skillet mellom produkter produsert i ulovlige israelske bosetninger på okkuperte områder og produkter produsert i Israel. Jeg kan bruke anledningen til å opplyse Stortinget om at vi sammen med EU i går knyttet oss til et nytt sett av sanksjoner mot voldelige bosettere, konkrete enkeltpersoner og enheter. Vi mener at den typen sanksjoner er best i fellesskap med andre. Regjeringen mener samtidig det

opprettholder kontakt med alle parter. Alle parter inkluderer Israel. En tostatsløsning består av Palestina og Israel, og det er umulig å komme dit uten å ha kontaktene åpne. Alt vi gjør, ser vi i lys av at vi ønsker å opprettholde den kontakten med alle parter, også med Israel. For øvrig er vi svært tydelige på Jeg hø- rer at utenriksministeren ønsker å vise fram koblingen til næringslivet, men ikke ønsker å gjennomføre noe forbud. Boikott viser seg jo å ha en effekt på selskapene som blir utsatt for det. Til tross for den totale forakten Israel nå viser for menneskerettighetene på Gazastripen, er det ikke i dag en formell boikott av Israel fra verken Norge eller andre land. folket boikotter, så flere selskap, som McDonald’s og Starbucks, rapporterer nå om svakere tall på grunn av redusert etterspørsel. Tror ikke utenriksministeren at en større og mer formell boikott av selskap som bidrar til å opprettholde ulovlige bosetninger, vil kunne ha en påvirkning på disse bosetningene? Utenriksminister Espen Barth Eide [11:38:02]: Jeg mener at det er svært viktig at vi tar tydelig avstand fra de ulovlige bosetningene, de voldelige bosetterne som bor der, men også selve eksistensen av bosetningene. Vi anser den klart og tydelig som Jeg mener også at det er riktig at vi har kommet med denne tydelige frarådingen som kobles til en eksisterende lov, nemlig åpenhetsloven, og gjør det tydelig at dette faktisk er forbudt etter eksisterende lov, men vi veileder selskapene ved å si at det foreligger en kobling. Det mener jeg er riktig. Jeg vil være helt ærlig på at ikke tror dette vil endre krigens gang. Det er riktig å gjøre det, det er prinsipielt korrekt, men det er ikke slik at det store dramaet rundt Israel–Palestina-konflikten blir løst avhengig av om vi kaller dette en fraråding eller et forbud. På direkte spørsmål må jeg si at vi må passe på ikke å overvurdere betydningen av vår ganske begrensede handel med denne delen av Israel.

har vedtatt. Det jeg fortsatt ikke forstår fullt ut, er hvor langt vår forståelse for Israel skal strekke seg. Man har forsøkt en dialoglinje over veldig mange år nå, som bare har bidratt til at Israel har opprettholdt bosetningene og utvidet dem, og bidratt til at Israel har fortsatt å bombe Gazastripen med jevne mellomrom. Det har nå gått så langt at vi ser en hungersnød på Gazastripen og en total ødeleggelse av bebyggelsen der. Da er spørsmålet: Hvor lenge skal vi være på et spor der vi bare sier at vi skal være balansert så vi kan spille en rolle overfor Israel, når det det er helt tydelig at Israel ikke hører på den typen oppfordringer og ikke endrer seg? Når er det vi må begynne å gå lenger, og da også gå inn for en formell boikott? [11:40:04]: Det er lenge siden vi gikk forbi den linjen. Vi gjør veldig mye mer enn bare å drive med dialog. Vi har f.eks. stått helt i spissen for forsvaret av UNRWA. En lang rekke vestlige land – de fleste – kuttet støtten til UNRWA etter påstanden fra Israel om at ansatte hadde deltatt i terrorangrepene. Nå har det kommet en FN-rapport som viser at vi hadde rett, og de aller fleste giverne har nå kommet tilbake. Det har vi bidratt til direkte. Dette er ikke veldig populært i Israel, for å si det forsiktig. Det er veldig populært i Palestina – både i Gaza og på Vestbredden – at vi har vært med og reddet UNRWA. Vi har også sørget for at de palestinske selvstyremyndighetene ikke gikk konkurs i vinter, da Israel hadde konfiskert mesteparten av de pengene de trenger for å drive sin stat – altså på Vestbredden, i Øst-Jerusalem, Det var bare mulig fordi vi er i stand til å snakke med både Palestina og Israel. Jeg mener at hvis vi går enda lenger nå på et konkret, helhetlig boikottspor, mister vi anledning til å gjøre disse tingene, som etter mitt syn er mye viktigere enn litt mer symbolsk boikott.

(FrP) [11:41:27]: «I regjeringens forslag til Nasjonal transportplan framkommer det at regjeringen vil drive en aktiv politikk for å unngå transportvekst. Samtidig viser framskrivinger av gods- og persontransporten videre jevn vekst også i tiden som kommer. Hvordan vil folk og bedrifter i både by og bygd merke at regjeringen vil motarbeide den jevne veksten i mobilitet for befolkningen?» [11:41:57]: Regjeringen har et overordnet mål for transportpolitikken om «et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i hele landet». Formålet med transportsystemet er mobilitet. Samtidig må politikken reflektere at vi står i en klimaog naturkrise, og vi må levere på øvrige transportpolitiske mål. Utviklingen av transportsektoren skal gjøre det attraktivt å bo og arbeide i hele landet. God infrastruktur er viktig for at landet, by og bygd, bindes sammen på en effektiv og trygg måte. Det har regjeringen lagt vekt på i den nye nasjonale transportplanen. Regjeringen vil samtidig bidra til at vi oppfyller Norges klima- og miljømål. Det framgår av klimastatus og -plan for 2024 at FNs klimapanel har brukt et rammeverk som på norsk benevnes «unngå, flytte og forbedre», også kalt UFF, for å kategorisere klimatiltakene i transportsektoren. Regjeringen vil legge UFF-rammeverket til grunn for å kutte utslipp i sektoren. Vi har framskrivninger som viser at trafikken vil vokse, som i hovedsak skyldes at befolkningen øker. Aktuelle tiltak for å redusere behovet for å reise, altså «unngå», er bl.a. god transport- og arealplanlegging som gir kortere avstander til daglige gjøremål. Det gjør selvfølgelig også hverdagen enklere for folk. Regjeringen vil bidra til en klima- og miljøvennlig utvikling av byområdene med god mobilitet og god framkommelighet. Byvekstavtalene og nullvekstmålet er sentrale virkemidler for å bidra til dette og for å redusere den negative innvirkningen av veitrafikken i byområdene. Vi har et godt etablert samarbeid mellom byene og mellom kommunene, fylkeskommunen og staten for å få til dette. Regjeringen vil fortsette satsingen på kollektivtransport, sykkel og gange i planperioden for å gi et godt alternativ til privatbilen. Samtidig er det nødvendig at lokale myndigheter i større grad bidrar med en effektiv arealbruk og restriktive tiltak for å nå nullvekstmålet. Regjeringen vil også fortsette satsingen på jernbane for å møte samfunnets behov for transport på en bærekraftig måte. Det betyr at regjeringen vil videreutvikle jernbanen der hvor den gir best løsninger på veksten i samfunnets transportbehov. Det er først og fremst som en del av kollektivsystemet i og mellom byområder og for gods på de lange strekningene. Det er ikke riktig at regjeringen vil redusere framkommelighet for folk. Tvert imot vil vi legge til rette for en enklere reisehverdag, som er et av hovedmålene i NTP. Det følger vi opp med en rekke tiltak i hele transportsystemet.

Det representanten Sve er inne på, er det vi har som utfordringer i byene våre, nemlig at byene våre ikke kan drukne av personbiltrafikk. Jeg tror ikke representanten Sve må forveksle mobilitet med bil.

Jon-Ivar Nygård [11:47:32]: Jeg er glad for å høre representanten Sve innrømme at det var mer bompengebruk på Fremskrittspartiets vakt. Det legger jeg til grunn i videre debatter med representanten Sve. I denne nasjonale transportplanen legger vi opp til 29 store veiprosjekter. Det skal bygges ut en rekke jernbaneprosjekter, men ikke minst er det en stor satsing på drift og vedlikehold i alle transportområdene. Representanten Sve vet at det på min vakt har vært startet opp prosjekter. Det er bl.a. OPS-prosjekt i Vestland, og det er OPS-prosjekt i Nordland, Hålogalandsvegen. Det er en rekke pågående prosjekter, og så er det selvfølgelig en rekke mindre prosjekter. Vi starter gjennom stortingsbehandling nå opp tre større prosjekter som skal gå i de kommende årene.

Hoksrud (FrP) [11:48:37]: Først vil jeg gratule- re statsråden med jobben som helseminister – vi kommer sikkert til å ses mange ganger i spørretimen på onsdagene. «Styret i Helse Møre og Romsdal har vedtatt at sykehusene i fylket skal innføre Helseplattformen 27. april. Flere leger, sykepleiere og annet helsepersonell må være på plass innen den tid, og det er fortsatt uklart hvordan en skal klare det. På tross av usikkerheten dette skaper for pasienter og ansatte, velger en å gå videre med innføringen. Er statsråden bekvem med å ha ansvaret for et eksperiment som kan sette pasientsikkerheten i fare og lede til skandaler dersom innføring av Helseplattformen feiler igjen?» takk for hyggelig lykkønskning. Jeg ser fram til godt samarbeid med representanten, og jeg er helt sikker på at vi kommer til å møtes ofte her i Stortingets spørretime. Det er helseforetaket som har ansvaret for pasientsikkerheten. Det gjelder også i dette tilfellet, og Helse Møre og Romsdal vurderer at pasientsikkerheten ved innføringen skal være håndterbar. Styret i Møre og Romsdal har vedtatt innføring av Helseplattformen 27. april, gitt at det kommer på plass tilstrekkelig og forsvarlig bemanning. Helse Møre og Romsdal har derfor tilpasset inntaket av pasienter, økt bemanningen og ikke minst etablert ekstra beredskapsordninger. Som vi vet, har Helseplattformen vært i bruk i snart Det er gjennomført en rekke forbedringsaktiviteter og tiltak knyttet til selve løsningen. Det inkluderer bl.a. opplæring og samarbeid mellom sykehusene i Midt-Norge for å sikre at innføringen er trygg. Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok i styremøte 17. april at saken om oppstart av Helseplattformen skulle behandles i et ekstraordinært styremøte i dag, 24. april, dette for å dokumentere at kritisk kompetanse er på plass, slik at denne overgangen er forsvarlig. Helse Møre og Romsdal har i dette styremøtet, som akkurat er ferdig, vedtatt å gå videre med planene om innføring kommende lørdag, og da med begrunnelse i at dette personellet er på plass. Det Det er Helse Midt-Norge som har det overordnede ansvaret for å påse at de tjenester som ytes i foretaket, er i samsvar med lovverkets krav, herunder kravet til forsvarlige tjenester og til pasientsikkerhet. Helse MidtNorge har informert om at de ikke vil overprøve Helse Møre og Romsdals vurdering knyttet til pasientsikkerheten i denne saken. Det forholder jeg meg til. Jeg Jeg har stor forståelse for at situasjonen er krevende for de ansatte. Det er en stor endring å skifte en slik journalløsning. Alle som jobber på sykehus og i kommunehelsetjenesten i Møre og Romsdal, har en krevende periode foran seg. seg. Det er viktig at sykehuset gjør det de kan for at belastningen ikke blir større enn nødvendig, at det opprettholdes et godt arbeidsmiljø, og selvfølgelig også at en ivaretar pasientsikkerheten på aller beste måte. Bård Hoksrud Hoksrud (FrP) [11:51:38]: Jeg hører statsråd- en si at det er helseforetaket som har ansvaret. Det er statsråden som er øverst ansvarlig for helseforetaket, og jeg forutsetter at han også har ansvaret for pasientsikkerheten hvis dette går galt. Statsråden sier at vi tilpasser antallet pasienter og har tatt ned antallet.

av de aller viktigste prioriteringene jeg kommer til å ha som helse- og omsorgsminister, er å redusere ventetidene i vår felles helse- og omsorgstjeneste. Ventetidene begynte å øke i 2017–2018, akselererte under pandemien, og vi har dessverre ikke dessverre ikke klart å få dem ned igjen. Det er jeg helt enig med representanten i at må være en viktig prioritering. Ved all omstilling, og når en tar i bruk nye systemer og gjør endringer, må en også gjøre tilpasninger på kort sikt for å få ting til å fungere. Jeg har tillit til at dette gjøres på best mulig måte, slik at pasientsikkerheten ivaretas, at hensynet til ansatte ivaretas, at en forsøker å finne gode løsninger lokalt, og at denne overgangen forhåpentligvis kan gå så bra som mulig. Men det er altså helseforetaket som har ansvaret for å ivareta disse hensynene. Bård

Det er denne regjeringens ansvar, og det som en nå legger opp til med at Helse Møre og Romsdal må redusere kapasiteten sin – færre pasienter inn – betyr at det blir økte utfordringer med ventelistene. Hvis denne innføringen er så fantastisk bra og prosessen har vært så god, er det jo et sykdomstegn at Legeforeningen i Møre og Romsdal sa nei til å fortsette samarbeidet om innføring og implementering av Helseplattformen. Som vi vet, er det nå 66 leger som søker om annen jobb, og det er 174 som vurderer å si opp. Dette er alvorlig, og det er en risikosport ikke å stoppe opp og ta en ny vurdering av situasjonen. Det kunne vært interessant å høre om statsråden har like god nattesøvn, og hva han gjør for å forsikre seg om at denne innføringen ikke blir en ny skandale, slik som vi har sett

de tiltakene som nå gjøres kortsiktig for å sikre at denne overgangen til Helseplattformen skjer på en forsvarlig og god måte, håper jeg også blir en overgangsperiode. Så forstår jeg at foretaket har lagt stor vekt både på å rekruttere kompetanse og på å få inn ekstra bemanning i denne overgangsperioden, det skjer på en forsvarlig måte. Det er jeg helt sikker på at helseforetaket kommer til å følge veldig nøye med på, og det kommer selvfølgelig også vi til å følge med på, for det er viktig for oss at det er pasi entsikkerhet, det er viktig for oss at ansatte har en god og trygg arbeidshverdag med meningsfulle oppgaver, og at systemene fungerer. Samtidig skal vi hele tiden utvikle våre felles helse- og velferdstjenester slik at de yter optimal hjelp og er tilpasset dagens behov, slik at vi også kan få til bedre samhandling mellom de ulike delene av helsetjenesten vår. Den utviklingen stanser ikke.

«Folk er bekymra for om de vil få nødvendig helsehjelp, nå og i framtida. Det kommer fram i Helsepolitisk barometer for 2024 fra Kantar. I undersøkelsen svarer 27 pst. at de selv eller pårørende befant seg i en situasjon der de ikke fikk nødvendig helsehjelp Både Legeforeningen og Norsk Sykepleierforbund peker på helsepersonellmangelen som en av årsakene. Hva er statsrådens konkrete tiltak for å løse disse utfordringene slik at alle kan være sikre på at de får den helsehjelpen de trenger, når de trenger den?» Statsråd Jan Christian Vestre [11:56:21]: Takk for spørsmålet. Jeg vil også gjerne si til denne representanten at jeg ser veldig fram til samarbeidet og er helt sikker på at vi skal få mange gode og spennende diskusjoner. Representanten stiller et spørsmål jeg synes er godt, og med en virkelighetsbeskrivelse jeg delvis deler. Jeg tror det er riktig som representanten sier, at det er for mange i vårt land som er usikre på om de får den hjelpen de trenger når de skal ha den. Så er det viktig å understreke at det foregår veldig mye bra arbeid i våre felles sykehus. Vi har et helsevesen i verdensklasse. La oss jobbe sammen for å beholde det. Vi har kompetente fagarbeidere og gode systemer, og det er mye som fungerer bra. De som trenger akutthjelp, får akutthjelp, de som trenger behandling for alvorlige sykdommer, får det, men vi har dessverre utfordringer knyttet til både ventetider og tilgangen til kvalifisert arbeidskraft. Det må vi jobbe sammen for å forbedre. Da er det helt riktig som representanten sier – god tilgang til helsepersonell er en forutsetning for å få til disse målene og bevare et helsesystem i verdensklasse. Vi vet at dette er en utfordring i Norge, slik det er i andre land. Vi vet også at tjenestene våre står overfor et viktig et viktig omstillingsarbeid som ikke bare kan løses med mer personell, men som vanlig: Kvalitet koster penger, så personell er åpenbart viktig – både at vi har nok folk, og at vi har kompetent arbeidskraft

hovedgrep som alle handler om samhandling, hvordan få ned ventetidene, og hvordan sy tjenestene bedre sammen. Et av disse hovedgrepene er å rekruttere og beholde fagfolk. Vi kommer derfor til å fortsette det arbeidet som er satt i gang for å sikre nok personell. Da er det tre hovedinnsatsområder. Det ene er å understøtte arbeidet med å fremme et godt arbeidsmiljø arbeidsmiljø og gode arbeidsvilkår. Våre felles sykehus må være den beste arbeidsgiveren. Det handler videre om at vi får en hensiktsmessig oppgavedeling og kompetanseutvikling for å fremme en effektiv organisering av arbeidsprosesser. Nå har jeg vært så heldig å få møte noen av organisasjonene som organiserer de flinke fagfolkene vi har, og jeg skal møte flere. Det alle tar opp, er nettopp betydningen av dette punktet. Vi må få en god oppgavedeling og spille hverandre gode i våre felles helse- og omsorgstjenester. Det tredje er at vi skal være med og sikre tilgang til riktig kompetanse gjennom rekruttering, kvalifisering og kompetanseheving på både lang og kort sikt. Da er det mange tiltak som jeg ikke rekker å gå inn på nå, som ligger i helse- og samhandlingsplanen. Jeg er helt sikker på at vi også kan samarbeide godt i Stortinget om å sørge for at vi har et godt ambisjonsnivå og gode tiltak i noe jeg opplever at det er bred politisk enighet om. Seher Jeg må si at de tre punktene statsråden nevnte avslutningsvis, er punkter som også har støtte fra et flertall på Stortinget. Det tror jeg er viktige punkter. Jeg er enig i at det er veldig mye bra i helsevesenet vårt, men jeg har lyst til å løfte spesielt to områder som en utfordring: Det gjelder følelsen av å få helsehjelp og erfaringen med kanskje ikke å få det. Det ene er de økonomiske forskjellene. De vokser, og det er flere og flere som gruer seg til å trekke kortet i betalingsautomaten, enten det er på butikken eller på sykehuset. Økonomi har noe å si for helsen. Ifølge en undersøkelse Opinion har gjort for Frelsesarmeen,

og begynne å lytte til fagfolkene, til pasientenes behov og til politiske beslutninger. Det er jo ikke det vi gjør i de politiske sykehusprosessene som finnes i dag. Statsråd Jan Christian Vestre [12:00:33]: Jeg er helt enig med representanten i at verdens beste helsetilbud skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av lommebok. Det er velferdsstaten. Den absolutt beste forsikringsordningen vi skal ha i Norge, er velferdsstaten. Den har vi bygget sammen, og den skal vi bygge videre sammen. Den har noen enestående egenskaper og muligheter, men den har også noen hull jeg mener vi skal være ærlige om og kommunisere om. Det er først da vi virkelig kan ta tak i utfordringene, når vi også er ærlige om dem. Jeg er enig med representanten i at skal vi få til gode resultater, må vi jobbe sammen på tvers. Da må vi lytte til fagfolkene. Da må vi snakke med fagforeningene. Da må vi ha god dialog med de ulike profesjonene i hele bredden av Helse- og omsorgs-Norge, sette oss ned sammen og se på hvor vi kan finne gode løsninger. Jeg opplever at Nasjonal helse- og samhandlingsplan i stort er tatt godt imot i sektoren, også fordi den har konkrete tiltak som vi nå kan bygge videre på, nettopp for å sikre at vi har de flinkeste folkene med oss, både nå og i framtiden. Seher

som skaper utrygghet for både befolkningen og ansatte. Det er avgjørelser som blir tatt over hodene på allerede overarbeidede helsearbeidere, og disse bidrar til at vi mister verdifulle fagfolk. I stedet for å løse det problemet er det veldig mange sykehus som f.eks. heller finner løsningen i å å ha en innleiepolitikk der pengestrømmen går til kommersielle vikarbyråer, og den bare øker og øker. Det er penger vi kunne brukt på å styrke eget lag. Det er viktig for meg å understreke at bemanningsbyråer ikke lager leger eller sykepleiere; de tar de folkene og rekrutterer de folkene vi trenger, og selger dem dyrt tilbake. Dette er en del av den løsningen som må være til stede: Vi må ha prosesser og en politikk som gjør det mulig både å beholde og rekruttere folk, og i dag har vi faktisk fortsatt en veldig lang vei å gå. Statsråd [12:02:37]: Jeg tror det viktigste for folk er at det er kvalitet i tjenestene, at en får hjelp når en trenger det, uansett hvor en bor, at det er korte ventetider, at en opplever at en blir sett og hørt, og selvfølgelig også at en møter dyktige fagfolk som har overskudd i hverdagen, er motivert og brenner for yrket sitt. Min opplevelse er at de aller, aller fleste gjør det.

så sørge for at vi har en best mulig oppgavedeling og organisering. Den forrige helse- og omsorgsministeren var tydelig på at bruken av innleie og vikarbyråer skulle reduseres. Vi ser nå en positiv utvikling der dette er i ferd med å skje enkelte steder. Jeg er helt enig i at hovedregelen må være at vi har faste stillinger, at vi kan organisere kapasiteten på best mulig måte, og at det finnes gode løsninger lokalt. Det har jeg tillit til at skal skje også i fortsettelsen.

«Ventetidene øker under Støre-regjeringen, og pasienter venter stadig lenger på helsehjelp. Samtidig styrer sykehus mot underskudd, aktiviteten i sykehusene er fortsatt ikke høy nok og regjeringen bygger ned samarbeidet mellom det offentlige, det ideelle og det private. Hva vil være statsrådens viktigste tiltak for å redusere ventetiden for pasientene?» Det å beholde og videreutvikle en helsetjeneste i verdensklasse er en hovedprioritering for regjeringen og meg. Jeg er opptatt av at folk skal være trygge på at de får god hjelp når de trenger det. Derfor vil både det å styrke kvaliteten i helsetjenesten og ikke minst få ventetidene ned være blant det aller, aller viktigste å ta tak i nå. Det er riktig at den gjennomsnittlige ventetiden i spesialisthelsetjenesten har økt siden 2017. Den skjøt fart under pandemien, og vi har dessverre ikke klart å få den ned igjen. Vi så spesielt etter pandemien en høy økning innenfor somatikk og psykisk helsevern. Det har vært høy kostnadsvekst – som vi vet – det har vært høyt sykefravær etter pandemien, og det er også et behandlingsetterslep. Regjeringen har tatt en rekke grep for å hjelpe sykehusene våre gjennom en krevende tid. Vi har økt grunnfinansieringen, vi har redusert andelen innsatsstyrt finansiering for å øke sykehusenes strategiske vi foreslår nå endringer i finansieringen når det gjelder sykehusbyggene, for også å øke det økonomiske handlingsrommet til sykehusene. Alt dette bidrar til å få ned ventetidene. Regjeringen lanserte den 1. mars Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Der er vi veldig tydelige på at vi trenger en hel verktøykasse av ulike tilnærminger for å få ventetidene ned. Det er behov for økt kapasitet, effektiv organisering riktig bruk av personell – som vi har vært inne på tidligere – særlig spesialisert kompetanse og ikke minst digitale løsninger som frigjør arbeidstid. Vi vet at på litt lengre sikt vil både god forebygging og tilgjengelige lavterskeltjenester i kommunene redusere ventetidene i spesialisthelsetjenesten. Denne planen inneholder ti tiltak for å redusere ventetidene. De er – konkret: – styrke tilgangen til lavterskeltilbud i kommunene – sørge for rett hjelp på rett sted – styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling brukerstyrt poliklinikk i psykisk helsevern – en god og tilgjengelig allmennlegetjeneste – der det er gjort store løft i fastlegeordningen, men fortsatt er utfordringer bedre oppfølging av kvinnehelse – forutsigbare økonomiske rammer og gode rammebetingelser for investeringer i sykehusene våre – bedre oppgavedeling og rett bruk av helsepersonell – prøve ut og innføre nye organisasjonsformer i nært samarbeid med ansattes organisasjoner og fagforeningene – og ikke minst økt samhandling, der vi i planen peker på at det fortsatt er et betydelig – vil jeg si – uforløst potensial Så følger vi tett opp de regionale helseforetakenes arbeid med å redusere ventetidene. De rapporterer om konkrete tiltak som begynner å få effekt. Dette er noe jeg kommer til å følge nøye med på framover. Vi har tidligere sagt at ventetidene i år skal være på et lavere nivå enn i 2023, og jeg håper at vi kommer dit.

Nå ser vi at ventetidene har økt med to uker på to år, så det er på denne regjeringens vakt man ikke har klart å ta ned etterslepet fra pandemien. Man har ikke klart å få opp aktiviteten i sykehusene, og man har gitt sykehusene

det er altså to dager siden mandag, og jeg kan forsikre representanten om at dette er noe jeg er veldig opptatt av, og som regjeringen også er opptatt av. Jeg er også litt opptatt av at vi ikke må skape et inntrykk av at det er lav aktivitet i sykehusene våre, for det er det ikke. Det var litt mer enn 2,1 millioner pasienter som ble behandlet ved somatiske sykehus i fjor, og det er en økning på 2 pst. fra året før. Vi vet at sykehusene har vært gjennom en veldig krevende periode etter Da ble alt satt på prøve – helsepersonell, sykehus og alle involverte gjorde sitt aller beste over lang tid. Det bør vi fortsatt takke dem for. Det bidro imidlertid også til høyere sykefravær, som vi fortsatt må jobbe med å få ned. Vi har vært gjennom en historisk kostnadsvekst som også har vært krevende for sykehusene, og vi har demografiske utfordringer.

at man ikke er oppe igjen i den aktiviteten man hadde før pandemien, og det er veldig alvorlig. Jeg vet at helseministeren er opptatt av dette, for på mandag sa han i en sak om helseforsikringer at mange er usikre på om de får den hjelpen de trenger i det offentlige. Det er veldig alvorlig, nettopp derfor vi ikke forstår hvorfor regjeringen ikke gjør mer konkrete tiltak for å få ned etterslepet, for å sørge for at pasienter ikke må vente så lenge, men kommer seg tilbake til bedre livskvalitet og tilbake i arbeid. Da er det krevende at regjeringen har en stram sykehusøkonomi,

har behov for akutt hjelp, får det. Folk i Norge som har alvorlig sykdom som krever behandling, får det. Folk i Norge kan være trygge på våre felles helsetjenester. Det jeg sa på mandag – for å være helt presis – var at for mange nordmenn er usikre på om de får hjelp når de trenger det. Derfor tror jeg vi har sett en økning i antallet som tegner private helseforsikringer. Jeg er opptatt av at velferdsstaten skal være den desidert beste forsikringen man får. Den finansierer vi over skatteseddelen, og den er lik for alle uansett hvor i landet man bor, og uansett hvilken inntekt man har. Det er derfor jeg er sosialdemokrat. Så må vi jobbe med mange tiltak for å få ventetidene ned, og vi er allerede i gang. Jeg ser for meg at vi også skal intensivere det arbeidet. Dette er noe av det første jeg har diskutert, også med organisasjonene og fagforeningene i sektoren: Hva kan vi gjøre? Hvilke steiner kan vi snu? Hvordan kan vi tenke nytt og kreativt for å få dette til? I det ligger det selvfølgelig også en god arbeidsdeling.